Idemo na raspravu. - Godišnje izvješće o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2007. godinu, Podnositelj je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva koja je podnijela ovo izvješće na temelju članka 6. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva. Raspravu je proveo Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Upraviteljica zaklade Cvjetana Plavša Matić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući, uvažene gospođe i gospodo zastupnici. Evo, pred vama je Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2007. godinu, godinu koja ustvari predstavlja završetak prvog četverogodišnjeg razdoblja djelovanja Nacionalne zaklade i koja predstavlja isto tako i kontinuitet aktivnosti koje su se provodile u protekle četiri godine. U izvještaju ćete vidjeti pregled aktivnosti koje su se odvijale pod motom "Važno je imati podršku" i to podršku kroz financijske potpore koje smo davali malim građanskim inicijativama, projektima i programima organizacije civilnog društva koje doprinose razvoju lokalne zajednice, demokratizacije društva, institucionalne potpore koje su dodjeljivane organizacijama civilnog društva. Iduća vrsta podrške koju smo pružali je suradnja i partnerstvo i to kroz neprofitne medijske projekte, istraživanja i međunarodnu razvojnu suradnju. Podrška je pružena i kroz informiranje i izdavaštvo i kroz međusektorsku i međunarodnu suradnju. Značajka 2007. godine je u tome što je nacionalna zaklada započela postupak decentralizacije financijskih potpora na lokalnu i regionalnu razinu i što je sklopila sporazume o partnerstvu sa mrežama organizacija civilnog društva koje pružaju usluge za regionalni razvoj, tako da je tu učinjen značajan iskorak u radu i djelovanju organizacije civilnog društva. I svakako je važan i element vezan uz sudjelovanje zaklade u provođenju operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Tradicionalno u našem izvještaju imate i sažetak odnosno tablični prikaz svih projekata i programa koji su financirani kao i račun prihoda i rashoda. važno je da je nacionalna zaklada i u 2007. godini nastavila ustvari koristiti, odnosno korisnica je međunarodnog certifikata ISO 9001 u ovom području djelovanja dodjele financijskih potpora organizacijama civilnog društva.

poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana ravnateljice, kolegice i kolege zastupnici. SDP podržava Izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u 2007. godini prije svega radi same podrške koju sama zaklada daje organizacijama civilnog društva kroz natječaje i pozive na suradnju. Ovdje svakako se spominje podupiranje građanskih inicijativa projekata, potpora za institucionalno jačanje organizacija civilnog društva, programi decentralizacije regionalnog razvoja, neprofitni medijski projekti i projekti potpora u istraživanjima. Također, zaklada daje veliku podršku i među prvima u Hrvatskoj radila je edukaciju za međunarodnu i međusektorsku suradnju te poticanje europskih vrednota. Zaklada je u suradnji sa IKAS-om napravila i veliko školovanje upravo o institucijama Europske unije, o samoj uniji i među prvima u Hrvatskoj objavila i počela aktivno raditi na promoviranju korištenja europskih fondova. Ali zaklada prednjači u nekim drugim stvarima i nekim drugim pitanjima u Republici Hrvatskoj. Među prvima je također prepoznala važnost ulaganja u infrastrukturu kvalitete i sada je certificiranje za upravljanje sustavom dodjela potpora što je jedan od ključnih isto elemenata u razvoju civilnog društva. Svakako treba spomenuti da zaklada aktivno potiče i radi na decentralizaciji i možemo slobodno reći da ta decentralizacija koju radi zaklada može biti ogledni primjerak čak i pionir kvalitetne decentralizacije u Republici Hrvatskoj. Treba svakako pohvaliti izdavačku djelatnost zaklade od vodiča kroz udruge u Europskoj uniji, različitih drugih vodiča i priručnika koji mogu pomagati udrugama u njihovom radu do biltena o civilnom društvu u Europskoj uniji kroz koji svaki korisnik može vidjeti kolika je važnost civilnog sektora u Europskoj uniji i koliko je zapravo realno partnerstvo između institucija Europske unije i organizacija civilnog društva. Također, velika pohvala za časopis "Civilno društvo" koji ima potencijal jednim djelom postati i najbolji, čak i znanstveni časopis o civilnom društvu na razini cijele Europe. Također, na tehničkoj razini treba pohvaliti i to da zaklada čak koristi "linux" i "open source" programe, programe, što znači s jedne strane da se radi na uštedama, a s druge strane da se na toj razini vjeruje za pravo u kolaborativne projekte. Također zaklada koja je sama certificirana po ISO 9000 sustavu potiče i udruge da same rade po normama kvalitete dali "Sokland standard" ili neki drugi. Kroz natječaje ako pratite i same udruge mogu dati indikatore koje će pratiti svoju kvalitetu i po kojoj će se pratiti kvaliteta samog projekata, a ono što je jako bitno, među prvima je u Hrvatskoj počela, a onda su određena ministarstva počela pratiti kada su i natječaji pratiti volonterizam. I udio volonterskih sati u satnici provođenja samog projekta, što sa statističke razine nam može pomoći da vidimo koji je udio volonterskih sati u bruto društvenom proizvodu, odnosno čak vidjeti i kolika je kunska vrijednost volonterskih sati kroz projekte. Velika Britanija, ne znam dali znate 2005. godine po nekim računicama imala je nekoliko desetaka milijardi funti vrijednosti volonterskih sati. Zaklada ima zaista veliki društveni utjecaj, jer potiče vrijednosti koje se nalaze i u Ustavu Republike Hrvatske u članku 3., potiče volonterizam i određene ideale pogotovo kod mladih ljudi što znači za pravo da jednim dijelom vodi brigu i o širem društvenom razvoju. Po nekim pokazateljima u Republici Hrvatskoj gotovo i više od trećine stanovništva su članovi najmanje jedne organizacije. Nemojmo zaboraviti da civilni sektor nisu samo formalne organizacije, a čak preko 70% građana došlo je do u doticaju s civilnim sektorom pa ako ništa drugo kroz različite humanitarne akcije kojima se pomagalo jednoj ili više osoba. Po jednoj definiciji civilni sektor je prostor između obitlji, Vlade i privatnog sektora, odnosno tržišta u kojoj se građani udružuju radi promicanja vlastitih interesa. Civilno društvo se i taj sektor se zapravo bavi vrlo osjetljivim pitanjima, često osjetljivim pitanjima i u javnost upućuje svoja pitanja koja mogu u tom trenutku zaista biti i nepopularna, zbog čega mnogi ljudi i dan danas civilni sektor smatraju neprijateljskim, čak i anti državnim. Civilni sektor ima vrlo važnu funkciju. On zaista mora, između ova tri sektora civilnog, javnog i tržišta mora biti ravnopravan partner i mora imati savjetodavnu i korektivnu ulogu onim ostalim dionicima u tom trokutu. Iako civilni sektor ima problema sam unutar organizacije mi imamo u manjini probleme sa samokritičnosti, nedostatkom čak i same evaluacije, pa čak i toga da se u nekim udrugama ili udruge same koriste kao paravani za privatni profit, to je i dalje jedna određena manjina. Kod ove većine treba jasno reći, za nas u klubu SDP-a to je jasno, da se moramo oslanjati na civilni sektor, jer udruge građana u mnogočemu pridonose i prednjače i po pitanjima kulture, i obrazovanja, i socijale, i mladih ali i po pitanjima Europske unije. Jednako tako na Saboru i na Vladi je da pomogne i zakladi samoj, da se nastavi proces decentralizacije, te da se potaknu jedinice lokalne samouprave da počmu osnivati savjete za razvoj civilnog društva na razini jedinica lokalne samouprave, da se donose kriteriji za financiranje projekata i da se zajedno sa zakladom nastave raditi i lokalne zaklade za poticanje civilnog društva. I sada umjesto da Vlada prepozna te prednosti civilnog društva, mi smo svjedočili jednoj sasvim drugoj politici u onom prošlom mandatu 2004., pa do kraja 2006. i početka 2007. Već 2004. uveden je ponovno PDV na međunarodne donacije udrugama. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske nije funkcionirao punih godinu dana, cijelu 2004. U istom tom razdoblju savjet za razvoj civilnog društva je u potpunosti izbrao. Dapače negdje 2005. imali smo i rečenicu da treba sredstva koja su bila spuštena sa Vlade na zakladu, ponovno centralizirati. Fala Bogu to se nije dogodilo i na kraju smo imali 2006. ako se ne varam, u jednom trenutku čak i rečenicu da je Vlada ta koja će reći kako će se civilni sektor razvijati, kada je bio čak i pokušaj nametanja jedne od verzija strategija razvoja civilnog društva. A sjetimo se samo onih izjava koje su izlazile onda iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, o tome da Hrvatskoj ne treba više od 200 udruga, o tome da su neke organizacije antihrvatske i veleizdajničke, o tome da treba na međunarodnoj razini pratiti rad udruga i da sve one koje pogotovo rade s Europskom unijom treba pratiti što govore na konferencijama da se vidi dali to graniči sa antihrvatskim djelovanjem. Ja samo citiram rečenice koje su dane u različitim intervjuima od određenih osoba. Da je feministički pokret nasilan, da trema napadati istospolne zajednice, pa onda izjave da većina međunarodnih donatora putem financijske pomoći traži protuusluge od civilnog sektora koje pak graniče s antihrvatskim djelovanjem, te ona jedna zaista gadna izjava koja vrijeđa i one ljude koji se recimo u stručnim udrugama, znanstvenim organizacijama, a to je da su samo braniteljske i crkvene organizacijske bile Hrvatske, a ostale traže povratak Jugoslavije, što je krajnja uvreda dana u 21. stoljeću. I onda promjena dolazi u 2007. godini. Nije za nas u SDP-u zbog naglog prosvjetljenja Vlade Republike Hrvatske po pitanju civilnog društva, nego zbog slike koje smo u tom trenutku s takvim načinom rada ostavljali u Europskoj uniji i zbog toga što takva praksa koja je bila u Hrvatskoj u potpunosti suprotna s onom praksom koja postoji u Uniji, pravog, realnog partnerstva sa civilnim sektorom. Danas to partnerstvo o kojem se priča je deklarativno. Prava među sektorska suradnja građanskog, Vladinog i privatnog sektora sa savjetodavnim i korektivnim elementima je nepostojeća. Ovo što imamo je tiha koegzistencija. Dan danas i sam premijer Republike Hrvatske nije recimo u ovom Saboru u sklopu jedne rečenice rekao, civilno društvo. Ne koristi se kapital civilnog sektora. Prvenstveno njegov potencijal u znanju, iskustvu, ali i lobističkim mogućnostima prema Bruxelles-u. S druge strane svjedočili smo jučer i prekjučer da se građanski aktivisti neformalnih organizacija privode u policiju. To je nešto što se ne smije događati ako govorimo o partnerstvu civilnog i Vladinog sektora. U Europskoj uniji civilno društvo ima veliki utjecaj. Naše udruge, na to treba posebno obratiti pažnju, naše udruge također sudjeluju kao vanjski suradnici u radovima Odbora Europskog parlamenta, kroz međunarodne asocijacije. Naše udruge imaju utjecaj na donošenje odluka u Inicijative organizacije cijelog društva i lakše se prihvaćaju. Primjer toga je da je 2011. godina i proglašena godinom volonterizma, a o utjecaju udruga najbolje govori i provođenje plana «D» od prije par godina «Dijalog, debata, demokracija» gdje su upravo udruge bile ključni partner institucijama Europske unije u komuniciranju Europe građanima ali su bili i veza između lokalne zajednice i europskih institucija. I na kraju što se Europske unije tiče pogledajte samo korist koju imaju nacionalne države od svojih udruga. Poljska, Češka i Slovačka su udruge tih država su podigle opći postotak povlačenja sredstava iz europskih fondova u te države. Dapače čak su od svih sektora bili i najbolji. Zaključno u Hrvatskoj suradnja između civilnog sektora, vladinog sektora i tržišta odnosno … /Govornik se ne razumije./ … sektora mora se provoditi u praksi, a ne biti samo deklarativna. Nažalost u ovom trenutku fali politička volja. Vlada mora poticati decentralizaciju daljnju. Otvoriti više vlada, više svoja vrata organizacijama civilnog društva. Jednako to vrijedi i za jedinice lokalne samouprave. I treba se maksimalno iskoristiti društveni kapital i potencijal civilnog društva pogotovo u pitanjima pristupanja Europskoj uniji. Veća povezanost svih sektora znači i veća dobrobit za Republiku Hrvatsku ali to kolegice i kolege u potpunosti ovisi o povjerenju. Građanski sektor mora imati korektivan, korektivnu i savjetodavnu ulogu i Vladi i tržištu i onda kad se Vladi i tržištu to ne sviđa, ali to mora biti i obrnuto jednako tako funkcionirati. Da to povjerenje i suradnja mogu funkcionirati primjer je upravo Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva koju su ustrojili i pretvorili u međunarodnu priznatu kvalitetnu ustanovu upravo ljudi iz civilnog sektora. Zadnja događanja, zadnjih par dana uključujući i hapšenje građanskih aktivista pokazuje nažalost da smo mi jako, jako daleko još od tog povjerenja i suradnje. Hvala puno. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa štovani kolega u nizu netočnosti izrekao je i sljedeće koje ću citirati. Kaže: «Neki su kritizirali udruge istospolnih zajednica i sličnih, drugi su isticali važnost samo vjerske i sličnih udruga. To nije točno. Nisu ni kritizirali niti isticali. Samo su izricali svoje stavove. U demokratskom društvu moramo se naviknuti poštivati i drugačiji stav. Ako ima pravo na svoj stav udruga i civilno društvo imaju pravo i svi drugi građani pa čak i političar može izreći svoje pravo. Prema tome netočno je, nitko nije kritizirao, nitko nije isticao nego je svoj stav izricao. Demokracija je nažalost kolega da morate slušati i drugačija mišljenja od vaših. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ravnateljice sa suradnicom, kolegice i kolege. Odmah na početku ću istaknuti da će Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovo izvješće i to iz više razloga. Moramo sami na početku utvrditi da je i kopenhaški kriterij za pristupanje uniji naglašava među ostalima da je snaga civilnog društva pokazatelj vitalnosti jedne moderne demokracije. politički kriterij stabilnosti institucija koje jamče demokraciju, vladavinu prava, ljudskih prava te uvažavanje i zaštitu manjina, razumijevanje i poticanje razvitka civilnog društva u svim državama odnosno dostizanja minimalne potrebne razine razvitka civilnog društva je zaista potreban svima. S tim u svezi Republika Hrvatska je 2003. godine uvela novi model organizacijske strukture koja će omogućiti upravo poticanje daljnjeg razvoja civilnog društva osnivanjem evo danas spomenute Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koja prije svega ima svoj osnovni cilj i svrhu promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva osnovana je rekla sam s temeljnom svrhom promicanja i razvoja civilnog društva. Ona danas pruža stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međuresorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo koje unapređuje demokratske institucije društva kao i druge programe koji se ostvaruju u temeljnu svrhu ove zaklade zbog koje je ona i osnovana. zaklada nije novina. Zaklade danas postoje u našem društvu, a poglavito postoje u europskim državama gdje su one itekako prepoznate kao potpora Vladinom sektoru, kao izraz organizirane građanske svijesti o odgovornosti prema zajednici, zakladne su rekla sam nezistovan čimbenik aktivnog civilnog društva. Pred nama je i ovo izvješće o radu naše zaklade, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u 2007. godini koja je ujedno mogla bih reći i nekakva zaključna analiza napravljenog u protekle 4 godine djelovanja Nacionalne zaklade. Iz navedenog izvješća razvidno je kako je Nacionalna zaklada svojim djelovanjem i programom financijskih potpora uspjela zaustaviti potencijalne negativne trendove i mogla bih reći stabilizirati daljnji razvoj organizacija civilnog društva. Zaklada je osnovana u prijelomnom trenutku za razvoj civilnog društva u Hrvatskoj kada je došlo do promjene u strukturi izvora financiranja za projekte i programe organizacija civilnog društva koja je prije svega prouzročena odlaskom mnoštva međunarodnih donatora. Dakle zaklada je tada uskočila u biti i pomogla svim udrugama civilnog društva

potpora na natječajima i pozivima za iskazane interese, a radi informiranja same javnosti međusektorske, međunarodne suradnje i partnerstva podrške provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog civilnog društva. Zaklada se posebno istakla u provedbi modela decentralizacije financijskih potpora. Nakon višegodišnjih priprema 2007. godine dakle godine o kojoj i govori ovo izvješće započele s odobravanjem financijskih potpora za građanske inicijative naš doprinos zajednici prepoznat pod tim naslovom. Prema novom decentraliziranom modelu potpora, to znači da se je omogućilo lokalnim udrugama i drugim neprofitnim organizacijama financiranje građanskih inicijativa na najbližoj regionalnoj razini. S tom svrhom i u tu svrhu nacionalna zaklada prema svojim standardima potpisala je sporazume sa četrima regionalnim zakladama u Splitu, Osijeku, Zagrebu i Puli koje su raspisale natječaj i zatim one dodjeljivale sredstva za rad i poticanje rada udrugama na svom području što je izuzetno dobro jer mislim da ovi regionalni centri itekako dobro poznaju upravo rad udruga onda je manja mogućnost da ove udruge koriste neadekvatno sredstva koja dobivaju za svoje programe i te namjene. O tome je govorio nešto i kolega Mondekar, jer činjenica da mi imamo izuzetno mnogo udruga koje su ponekad nemojte se ljutiti, ali zaista zaista same sebi svrhom, imaju takvu vrstu programa. Upravo ovaj regionalizam omogućio je da one zajednice, oni oni regionalni uredi prepoznaju rad i bolje poznaju nego nacionalna zaklada koja je mogli bismo reći centralizirano isto dijelila financijska sredstva. Mislim da je to jedan dobar iskorak koji je učinjen 2007. godine u nacionalnoj zakladi. Na području razvijanja demokracije i jačanja civilnog društva mislim kolegice i kolege da je Hrvatska učinila mnogo. Učinila je i napravila značajne iskorake iskorake upravo osnivanjem ove nacionalne zaklade. Hrvatska ima i vladin Ured za udruge koji isto tako pomiče, koji isto tako u svojem radu potiče i promiče rad udruga. Možemo reći da aktivan nevladin sektor uživa i u prednostima povoljnijeg zakonskog okruženja, a tome smo doprinijeli i mi, mi koji smo donosili pozitivne zakone i propise. Ima sve veći utjecaj na najvažniju vladinu politiku. Većina vladinih tijela i zato se ne mogu složiti s ovim što je kolega Mondekar prije izrekao, pružaju veću potporu udrugama, a brzo se povećava i potpora poslovnog sektora. Dakle i poslodavci, tvrtke, trgovačka društva prepoznaju rad nekih udruga i potiču njihov rad. Udruge su prepoznate kao važna komponenta društva od strane većine građana, a sve veći broj udruga ima stabilnu organizacijsku strukturu i strateške planove, misije, programe koje promiče i to je dobro da svake godine naše udruge jačaju svoje ustrojstvo, svoju organizaciju, a time su one i prepoznatljive i prihvatljive svima nama, cijelom društvu. Veliki pomaci napravljeni su svakako i u stvaranju uvjeta za pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji, to moramo istaknuti. Kroz demokratizaciju, decentralizaciju upravljanja državom kao i kroz sustav potpora institucijama civilnog društva. Jer i ovdje moramo svakako učiniti znatan iskorak i to smo učinili. Svjesni činjenice da zaista još ima dosta posla pre nama, Republika Hrvatska zasigurno će zadovoljiti europske standarde u ovom području i svakako da će poštivanjem građanskih prava, jačanjem civilnog društva osnažiti i poticati regionalne kapacitete na kojima će se temeljiti sposobnost našeg prihvaćanja razvojnih mogućnosti koje se otvaraju u predpristupnim i strukturnim fondovima Europske unije, dakle moći ćemo ja vjerujem uskoro, a već smo sada pokazali u nekim predpristupnim fondovima da možemo u potpunosti zadovoljiti i kriterije Europske unije. To mogu i već veliki broj naših udruga civilnog društva što vjerujem da je i vladin ured, a poglavito zaklada o kojoj danas govorimo, ipak potpomogla svim udrugama civilnog društva. I zato još jednom ću na kraju istaknuti, klub Hrvatske demokratske zajednice prihvatiti Izvješće o radu za 2007. godinu jer i sam moto ove zaklade i sam moto ovoga vašega izvješća ravnateljice nosi naslov i poruku, važno je imati podršku. Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo ravnateljice. Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke podržati će ovo izvješće, ali ja sam dužan odmah reći da govoreći u ime Kluba zastupnika HNS-a govorim na neki način i iz prve ruke, jer sam imao tu čast sudjelovati i u postupku osnivanja ove zaklade pa i neko vrijeme biti član njenog upravnog odbora. Ovih dana ističe peta godina od kada smo bili svjedoci osnivanja Zaklade za razvoj civilnog društva kao jednoga od najvećih koraka naprijed u međusobnom razumijevanju javnog državnog sektora i prostora civilnoga društva. Bilježimo i pamtimo što se 90-tih godina događalo na planu društvenoga valoriziranja rada udruga, nevladinih udruga, udruga civilnoga društva i ne sjećamo se tog vremena što je to uopće moglo biti, što se moglo dogoditi u zemlji koja ima relativno dugu tradiciju udruga civilnoga društva još od starih bratovština pa čak i u doba socijalizma ta je infrastruktura postojala, bila snažna i na svoj način valorizirala socijalni kapital društva suprotstavljajući se totalitarnome sustavu. No sreća to je vrijeme iza nas. 90-tih godina Vlada, koncem 90-tih godina Vlada je napravila jedan vrlo dobar potez, a to je osnivanje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske koji je tih godina otvorio jednu novu stranicu u dijalogu države i nevladinog civilnog sektora. Djelovanje tadašnjeg Ureda za udruge možemo nazvati pionirskim u mnogo čemu. S jedne strane valjalo je promijeniti stav samih državnih predstavnika pa i razumijevanje najviših državnih dužnosnika, predstavnika ministarstava prema društvenoj koristi uloge civilnoga društva. A s druge strane, valjalo je i u civilnome sektoru pobuditi povjerenje da do promjene u tom dijalogu može doći. Dokument koji je 2001. godine Vlada Republike Hrvatske formulirala u suradnji s civilnim sektorom, radi se o čuvenoj deklaraciji kojom je zapravo otvoreno novo poglavlje u međusobnoj suradnji civilnoga sektora s državom ali isto tako naznačene vrlo važne teme suradnji i s poslovnim sektorom koji kao treći također igra vrlo veliku ulogu u aktivaciji društvenoga kapitala, socijalnog kapitala. Nastupilo je jedno vrijeme u kojemu je trebalo promisliti nove modele funkcioniranja kako državne, javne strukture tako i samog civilnog društva u nekim novim okolnostima i mogućnostima suradnje a prije svega financijskoga praćenja onih programa koji su mogli dovesti do razvoja civilnoga društva. Djelovanje Ureda za udruge i tada je nastavljeno u vrlo pozitivnom ozračju, nastavljeno inicijativom za osnivanje savjeta za razvoj civilnoga društva. Imao sam čast biti prvim predsjednikom toga savjeta i ponosan sam na vrijeme u kojemu smo u nešto malo manje od dvije godine ustanovili nove obrasce funkcioniranja, pokrenuli nove inicijative, izradu Strategije razvoja civilnoga društva i podigli dijalog civilnog i javnog sektora na mnogo višu razinu nego što je bilo to do tada. Jedan od produkata takvog novog pristupa bila je ideja da se u Republici Hrvatskoj osnuje javna zaklada koja će na tragu dotadašnjih iskustava i potreba civilnog društva s jedne strane, mogućnosti države s druge strane, odgovornosti države također ali i iskustava koje slične zaklade imaju u mnogim drugim zemljama razvijenije demokracije i ta je ideja koncem 2003. godine zahvaljujući Hrvatskome saboru i hrvatskoj Vladi opredmećena posebnim zakonom i danas već pet godina imamo zakladu s kojom se možemo ponositi. Nažalost, nije se sličan razvoj dogodio i u drugim segmentima koji su pratili ili još uvijek prate razvoj civilnoga društva u javnome sektoru a kad to kažem onda mislim prije svega na Ured za udruge koji je prošao veliku krizu i svoga identiteta ali i svoga javnoga utjecaja pa ako hoćete i ugleda 2004. i 2005. godine. Na sreću i to je vrijeme iza nas pa ta retorika koje se još sjećamo iz usta tadašnje tadašnje voditeljice ureda nije nešto čega bismo se sjećali s ponosom nego dobro da je prošlo i da što prije zaboravimo. Ali ono što mene brine je još jedan detalj vezan za funkcioniranje državne uprave a to je način na koji se ponašaju pojedina ministarstva u dijalogu, u suradnji i u svojim obvezama prema nevladinom sektoru. To se ne može naravno generalizirati ali ima mnoštvo primjera iz kojih je vidljivo da ministarstva ništa nisu naučila iz modela po kojima funkcionira zaklada odnosno koje je ponudila kao javni standard raspolaganja javnim novcem. Tako vjerovali li ili prošloga tjedna ili prošloga vikenda u novinama imate natječaj Ministarstva vanjskih poslova za dodjelu sredstava za programe poticanja prijateljstva među narodima. Prevedeno na hrvatski jezik to znači financiranje udruga društava prijateljstva Hrvatske i ostalih zemalja. To se objavljuje dakle dan prije početka zadnjeg mjeseca u godini a odnosi se za financiranje programa u 2008. godini. To je naprosto nešto što je nedopustivo, da ministarstvo raspodjeljuje sredstva koncem prosinca za tekuću godinu. Pa mi smo još 2002. 2002. godine uspjeli pomaknuti taj rok na ljeto a 2003. godine negdje na ožujak ili travanj jer nema apsolutno nikakvoga smisla dijeliti proračunska sredstva u prosincu za rad udruga koje po zakonu najkasnije do konca ožujka moraju donijeti svoj konačni financijski plan za tu godinu. To je podcjenjivanje a ako hoćete i izrugivanje rada svih onih aktivista i volontera koji rade u tim udrugama. Ne može se tako funkcionirati, tim više što nam je poznat državni proračun još iz siječnja ove godine. Dakle, znali smo vrlo dobro koja sredstva će biti na raspolaganju ministarstvima a kad se radi o varijabilnim sredstvima kao što su sredstva od igara na sreću koja mogu biti viša a mogu biti i niža, ovisno o tome koliko ljudi igraju, kako se prihoduje. Onda se ide na prosječno planiranje pa se te stvari korigiraju u zadnjem kvartalu godine kao što je to bilo i do sada slučaj. Dakle, zašto se ponovno pomiče taj rok i zašto se ne omogućava nevladinim organizacijama da normalno financiraju svoje programe u tekućoj godini. Ovako je smijurija. Dobit će programska sredstva za 2008. vjerojatno početkom siječnja, i kako će ih onda realizirati, u 2009. Zaklada za razvoj civilnoga društva imala je veliku ulogu upravo u postavljanju modela kojima će se pojačati odgovornost javnoga sektora prema raspodjeli sredstava i žao mi je što Ministarstvo vanjskih poslova ne funkcionira na način koji je razrađen i koji je pokazao do sada čitav niz pozitivnih efekata. Nadalje, razvijajući čitav spektar natječaja za različita programska područja te organizacijsku institucionalnu potporu udrugama zaklada je u četiri operativne godine svoga rada bitno doprinijela ne samo osnaživanju udruga, sektorskom povezivanju i umrežavanju, razvoju volonterizma, društvenoj afirmaciji volonterskoga rada, pojavnjenju rada udruga civilnoga društva, edukaciji aktivista i volontera, osnaživanju modela samoodrživosti udruga ali jednako tako i međunarodne suradnje udruga nevladinog sektora, gdje se otvaraju kanali i mostovi da udruge koje djeluju u Republici Hrvatskoj ostvarujući suradnju sa sličnim udrugama u inozemstvu, prenose pozitivna iskustva, kako iz Hrvatske u inozemstvo, tako iz inozemstva u Hrvatsku. Prošlo je vrijeme stranih donacija, dakle, toga više nema i teško da će biti. '90.-tih godina nažalost nevladin sektor ovisio je o financijskoj potpori iz međunarodnih zaklada i međunarodnih izbora. Već koncem '90.-tih godina bilo je jasno da će taj, da će ti izvori prije ili poslije presušiti i danas su oni možda neznatan dio ukupnih sredstava kojima se osnažuje civilno civilno društvo. U tome smislu uloga zaklade je nezamjenjiva, ona je ta koja je uspjela nadomjestiti u mnogim slučajevima i u mnogim sektorima strane donatore, uvodeći posve nove modele valoriziranja njihovoga rada. Jer kao što vam je poznato mnoge međunarodne organizacije su nominalno navodile velike iznose koje su ulagale u razvoj civilnog društva u Hrvatskoj, a zapravo kada biste povukli crtu onda biste shvatili da je više od pola para zapravo organizacija potrošila za svoje hladne pogone i vlastite potrebe a tek pola transferirala dalje. U zakladi je to drugačije. Zaklada je danas stabilna institucija, osnovana po posebnom zakonu, ekipirana profesionalcima, izgradila je visoki stupanj razumijevanja i koordinacije i suradnje sa sektorima civilnoga društva. Jednako tako posjeduje nekretnine koje joj garantiraju stabilno funkcioniranje. Jednako tako počela je na svom projektu regionalizacije, odnosno decentralizacije, potiče regionalne, osnivanje regionalnih zaklada, već godinama potiče institucionalno jačanje regionalnih centara, razvoja civilnoga društva, regionalnih igrača koji mogu biti puno bliži onom čitavom nizu malih udruga i inicijativa koje rade na razvoju različitih građanskih inicijativa. Nadamo se da će Vlada shvatiti da zaklada može još uspješnije djelovati ako ima stabilne financijske prihode, ako se ne uzima svako malo iz kolača i igara na sreću za druge potrebe, a smanjuje svim ostalim pa uključuje onda i zakladu. Ako se ne ide na radikalizaciju odnosa prema nekim inicijativama kao što je to slučaj ovih dana kada se građanske inicijative progone na način da se privode različiti inicijatori društvenih aktivnosti i na policiju. Nadam se da se neće vratiti loše ozračje koje je vladalo nekad u dijelogu između Vlade i civilnoga društva. Nadam se da će shvatiti kolika je uloga Savjeta za razvoj civilnoga društva, da će ga osnažiti i ponovno mu vratiti mogućnosti i alate koje je imalo na raspolaganju da bi odnosi javnoga i civilnoga sektora bolje funkcionirali. U tome smislu čestitam svim zaposlenicima zaklade, profesionalcima ali i svima onima koji sudjeluju u vođenju njenoga sustava na dosada postignutim rezultatima i želim vam sretnih sljedećih 55 godina. Hvala lijepa. Lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod koji je kolega iznio u svojoj raspravi a to je da su ministarstva u siječnju ove godine imalo svoj proračun. Ja ne znam sjedimo li u istome Saboru, u siječnju smo tek konstituirali Sabor, formirali novu Vladu, nova ministarstva, jedino ako su kolegi poznate neke druge činjenice koje nama ostalim sabornicima, odnosno proračuna nije bilo, nisu mogli znati ni točni prihodi od igara na sreću, a bolje i sada negoli nikada, jer sigurna sam da to smatraju i udruge civilnoga društva da se sredstva namijenjena za potporu njihovih programa dodijele i podijele i da dođu u prave ruke, nego da to izostane u 2008. godini. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo iz zaklade, kolegice i kolege zastupnici. malo prijašnja rasprava i ispravak netočnog navoda samo je jedan od problema o kojima želim govoriti ovdje, a mislio sam početi sa onim motom ovog Godišnjeg izvješća o radu nacionalne zaklade, važno je imati podršku. Podrška razvoju civilnog društva, nakon svih onih da kažem, porođajnih muka od koje su ovdje navedene, o kojima je govoreno ovdje od prethodnih govornika, za ista zaslužuje i našu podršku ovdje u Saboru. Osobito stoga što civilne udruge jasno prepoznaju znakove vremena i potreba hrvatskih građana. Osobito potrebu za dijalogom, debatom, demokracijom i pravo na informiranje. Prema istraživanju koje se zove procjena stanja razvoja, organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj iz 2007. godine

dakle, među udrugama je bio zajednički interes, povezivanje raspoloživih kapaciteta, te pomoć jedne udruge drugoj. U ovom materijalu ovdje vidimo, da u neku kažem da u neku kažem ruku skraćeno decentralizirala model financiranja razvoja, što je za pozdraviti i tu je prepoznala znak vremena. Pa postoje zaklade u Splitu, Osijeku, Puli i Zagrebu, uz infrastrukturu i u drugim gradovima diljem Hrvatske. Pitanje je suradnje udruga s državom, dakle, osim one suradnje međusobne, udruga. Četvrtina ispitanih udruga u Republici Hrvatskoj smatra kako je država nezainteresirana za civilni sektor, pa čak i procjenjuje značaj civilnog sektora. Nešto manji broj vjeruje kako država podupire civilni sektor, ali zbog pritisaka izvana. Zanimljivo. Dok podjednak broj navodi kako ima dobru suradnju sa, i kako država podupire dakle financijski razvoj tih udruga i prepoznaju se kao partneri. lokalne samouprave, lokalne i regionalne samouprave, onda nezadovoljstvo sa suradnje civilnih udruga sa tim zajednicama izrazila 20% ispitanih udruga iz civilnog sektora. U toj anketi ili ispitivanju, jedan od problema su u suradnji koji je prepoznat od četvrtine udruga koje ostvaruju suradniče odnose sa javnim sektorom, sa državom, navodi se velika uloga neformalnih kontakata. Upravo ovaj problem, dakle ne postojanja institucionaliziranih oblika i okvira za suradnju, dakle onih okvira koji bi bili nekako zadani zapravo se navodi kao problem nepostojanja takvom institucionaliziranog oblika suradnje. Kada se govori o samim ministarstvima u koja su kandidirani programi i programska područja civilnih udruga, onda sam ovih dana i osobno dobio u mjestu u kojem živim, u gradu u kojem živim u Slavonskom Brodu jednu takvu, nije pritužba, ali jedan žal sa upravo neefikasnošću i netransparentnošću rada po pitanju rješavanja natječaja u tim ministarstvima. Program jedne udruge koja se bavi pomoći, dakle volonterstvom u pomoći za hendikepiranu djecu, djecu sa problemima u razvoju je taj što je natječaj proveden krajem kolovoza, prije neki dan su dobili obavijest, dakle evo sad je kraj godine, još mjesec dana, a sredstva su namijenjena za 2008. godinu. Nadalje, da se radi o sredstvima i financiranju iz igara na sreću onda moram reći da prije svega lutrijskim sredstvima raspolaže država. Ono što pripada osobama sa invaliditetom, one nemaju izravni financijski izvješća i raspodjelu, nego to ide jasno preko države, dakle postoji i jedna još međuspona, a onda se tu nešto gubi i od kvalitete i od izravne transakcije, dakle prema udrugama. Smanjen je postotak sa 30% na 27% za udruge, postotak koji se od dobiti Hrvatske lutrije odvaja je bio 30, smanjen na 27%. Već sam istakao da se natječaji koji se raspisuju kasne, evo skoro godinu dana. Trebali bi se početi raspisivati natječaji i za sljedeću godinu, a sad su tek zapravo u fazi tek realizacije i transfera novca prema udrugama, a evo već sada prosinac ove godine. Komisije ili povjerenstva koja rade na raspodijeli, rade poprilično netransparentno, pa su pomalo i nedodirljive, teško se s njima komunicira. Dobio sam neki dan također jedan upit da postoji model, samo evo zgodna je prilika, upravo se o tome raspravlja, da zbog, dakle ta ista udruga 4 godine kandidira i dobiva sredstva iz Ministarstva obrazovanja, dakle kod gospodine Primorca, našeg ministra, a evo ove godine sa istom dokumentacijom koju je priložila ove godine nešto nedostaje, pa im nije jasno i pitaju se kako to već 3 godine dobivaju na istu dokumentaciju sredstva, ove godine nešto im formalno nedostaje. Tako da su ogorčeni i ožalošćeni što je tome tako. A radi se o volonterima koji pomažu djecu sa smetnjama u razvoju. Za neke natječaje koji se provode i nakon, nema ni obavijesti u rezultatima, niti ima obrazloženja o rezultatima natječaja. Nadalje, nije samo Hrvatska lutrija jedini oblik ili jedina organizacija koja provodi igre na sreću. Tu su silne kladionice, nagradne igre počevši od medija pa nadalje, tombole i tako dalje. Da li je to uopće da smo mi to ovdje u Saboru, da li je Vlada uzela u obzir da i od tog dijela se može izdvojiti dio sredstava za udruge u civilnom sektoru. Mislim da o tome svi skupa ovdje trebamo razmisliti, a i zaklada da to predloži da Hrvatska Vlada, a jasno da mislim da postoji pozitivan odnos prema, koliko vidim iz ove rasprave pa da to onda uvrstimo kako bi se povećao jedna suma novca kojom bi onda se moglo raspolagati udruge u civilnom sektoru za svoj rad koji je zaista za pohvaliti s obzirom da je volonterski i velikim dijelom i s obzirom da doprinosi ukupno zajednici, a jasno doprinosi i našem ugledu, našem imidžu prilikom, evo posljednje faze, posljednje etape pristupanja naše zemlje Europskoj uniji koja zaista sigurno vodi računa upravo o udrugama civilnog društva. Evo, s toga jasno da je za podržati rad vaše zaklade i u nadi da će sve ovo što će saborski zastupnici danas u raspravi izreći da ćete uzeti u obzir i u vašem radu, a vidimo da je taj rad, da kažem sve kvalitetniji i sve bolji, da se sve više uvažavate, pa ćemo onda zajedno raditi dalje na razvoju civilnog društva. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za klub IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni predstavnici Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, uvažena gospodo zastupnici. Jasno, kao što su svi manje-više istakli civilno društvo nije, niti može biti, niti ga može itko doživljavati nekim remetilačkim faktorom. Ja bih bio zadnji koji sam to rekao. Dobio sam nagradu HHO-a 2000. godine kada tamo nisu bili neki ljudi, kad je bilo neko drugo vrijeme i do toga mi je izuzetno stalo. Mislim da je civilno društvo doprinijelo demokraciji, doprinijelo je promjenama, nema društva bez tog sustava, gotovo bih se usudio reći da je na neki način savjest društva, civilno društvo nam je jednako tako nasušno potrebno. Oni u svemu tome moraju biti apsolutno autonomni. Oni su usudili se progovarati i o onome o čemu se ovdje za saborskom govornicom nije smjelo i kada se o tome željelo govoriti. Prema tome ako ih netko treba, treba ih u ovom trenutku Hrvatska, ako negdje trebaju govoriti trebaju govoriti u Hrvatskoj. Ako se negdje treba boriti iza slobodu izraza pa i za vis a vis nekih zadnjih događanja oko facebooka itd. onda trebaju nastupati u Hrvatskoj. Ali ima i isto tako jedan ali. Ni te civilne udruge isto ako želimo biti pošteni, nisu uvijek i u svakom trenutku bezgrješne. Jasno je ono što su i moji prethodnici rekli, civilno društvo mora biti autonomno i za tu autonomnost civilnog društva treba se boriti i ovaj Parlament. Da se našalim, tu njihovu autonomnost treba čuvati kao zjenicu oka svoga, kao npr. autonomnost medija, ali ako oni npr. progovaraju na neki način o nama, onda ju isto tako imaju biti biti spremni da i mi možemo progovoriti o njima. To bi bilo legitimno, to bi bilo pošteno, to bi bilo jasno jedino iskreno. Nije to nikakvo zastrašivanje, zato jer bi se usudio reći da je njihova moć u ovom trenutku pa i daleko veća i od samog hrvatskog Parlamenta. Kao i u svakoj stvari tako i kada je riječ o udrugama, mnogo toga se svodi ne samo na ideju nego se svodi i na novac. Ja neću govoriti o onome što je možda danas najpopularnije ili najnepopularnije u ovoj zemlji o štednji, ali ću reći da onaj koji udrugama daje novac taj od tih udruga jasno je da često može očekivati i očekuje neki povrat usluge. Tko naše udruge ili u velikom dijelu to civilno društvo i financira? Financira Vlada pa one koji dobijaju tu uslugu ili novac, jasno da od njih očekuju jedno korektno pod navodnicima, ponašanje. Novac dodjeljuje lokalna samouprava pa i ona to isto očekuje. Nekada kao što je čini mi se malo prije netko rekao, mnogo novaca za financiranje civilnog društva civilnog društva dolazilo je od stranaca. Dovoljno je spomenuti Soroša. Jasno je da su i oni imali određene namjere na ovim prostorima, danas se Hrvatska na taj način pod navodnicima, ne kontrolira. Danas se ona kontrolira recimo preko privatiziranih banaka, EU-a i tome sl., ali danas u velikoj mjeri sve više to civilno društvo udruge financira i krupni kapital, a ovi zadnji ili četvrti su usuđujem se reći i najgori od sviju, jer ni jedno njihovo ulaganje pa i to možemo nazvati ulaganjima, nije na slijepo. Do jučer su oni ulagali ja bih rekao u te projekte da ih se ne bi prozivalo, a danas da bi možda za njih netko odrađivao i neke političke momente. Kada se to poveže s medijima onda se to pretvara u jedan politički projekt. Javnost često mi između sebe jedni druge prozivamo, prozivamo političke stranke, o.k. s punim pravom. Zašto? Zato jer oni koji su na vlasti kontroliraju dvije trećine bruto društvenog proizvoda. No kada je bilo zadnje Izvješće o radu parlamentarnih stranaka gospođe Šime Krasić, ona je izgovorila jednu usuđujem se reći antologijsku rečenicu koju nisu mediji prenijeli, a doslovce je rekla da ova vaša izvješća su bolja od bilo kojih drugih gdje je revizija po prvi puta ušla. Ukupni proračun 2007. izborne, svih stranaka, bile su 180 milijuna kuna. To je negdje pet puta više no što je novaca dobila ova Nacionalna Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u 2007. godini. Ja tvrdim da udruge danas u Republici Hrvatskoj dobijaju kroz razne kanale i tri, možda četiri, možda pet puta više novaca no što dobijaju političke stranke. B.a.b.e., GONG, Zelena Istra itd. pa svi oni imaju proračune veće recimo od IDS-a. neka imaju, ali si čovjek postavlja pitanje kada će npr. revizija ući i u te nazovimo ih tako, asocijacije. Ono što želim pozdraviti u ovom izvješću to je ova svojevrsna decentralizacija financiranja udruga pa se tkao kaže na strani 2 kako je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva nakon višegodišnjih priprema u 2007. godini započela decentralizirani model dodjele financijskih potpora, građanskim inicijativama omogućuje lokalnim udrugama, drugim neprofitnim organizacijama, financiranje njihovih građanskih inicijativa na njima najbližoj regionalnoj razini itd. i to se dešava u Splitu, Splitu, Osijeku, Puli, Zagrebu. Sve je to u redu, to treba apsolutno pozdraviti. Međutim s druge strane se kaže da su ti projekti kako sam ja to iščitao, teški svega evo ovdje na ovoj strani 4, temeljem decentraliziranog natječaja za građanske inicijative naš doprinos zajednici ili je to možda samo jedna od njih, financirane su 23 inicijative u ukupnom iznosu od svega 180 tisuća kuna. Znači ta sredstva su još uvijek u velikoj mjeri centralizirana. Međutim ono što je svakako ključni dio ovog izvješća, to su financijske potpore odobrene na natječajima 2007. pa tako imamo Zajedno za bolje milijun Demokratizacija i razvoj civilnog društva 3,9 milijuna kuna. Pa imamo Institucionalnu potporu u razvoju ili stabilizaciji udruga 4,7 milijuna kuna. Pa imamo ne znam, 2004., 2005., 2006. čitav niz ovih projekata npr. 89 institucionalnih potpora za stabilizaciju i razvoj udruge odobrenih 2004., 2005., 2006. za nastavak financiranja u 2007. godini u ukupnom iznosu od 15,8 milijuna kuna. Pa imamo 13 višegodišnjih i trogodišnjih programa u području demokracije i razvoja civilnog društva 991 tisuću kuna. Pa onda imamo 16 neprofitnih medijskih projekata u iznosu od milijun Pet programa povezivanja udruga na temu europskih integracija milijun i 491 tisuću kuna i da sada ne nabrajam sve dalje, ali ću pročitati jedan podatak tako da se jednostavno vidi u kojem je redu veličina riječ. Nacionalna zaklada u prve četiri godine djelovanja 2004.-2007. u brojčanim pokazateljima ima 86,2 milijuna kuna uloženih u građanske inicijative, projekte, programe i institucionalne potpore organizacija civilnog društva, programa suradnje te programa decentralizacije i regionalni razvoj. Ponavljam još jedanput riječ je o 86,2 milijuna kuna, a svi će se složiti sa mnom da 86,2 milijuna kuna je jedan respektabilan novac. I zato mislim da državna revizija i glede tih sredstava na neki način "mora postupati." Još jedanput ću reći, ja apsolutno nemam ništa protiv nastupa civilnog društva, dapače ponavljam, često su udruge ili civilno društvo ja bih rekao savjest ovoga društva. Mene ponekad znaju zasmetati kada je riječ o tome, samo podmetanja koje svakog dana bilježimo. Smeta me kada npr. ti nastupi znaju blokirati gotovo svaku investiciju. LNG, Plin, Družbu Adria, naftu, izlazak naftovoda na istarsko kopno, plin, Družbu Adriu, pa ovaj nesretni Rockwool itd. Dobro, lokacija tamo nije najsretnije odabrana, to priznajem. Al' ako je prije jednu godinu 90% bilo problema izazvano Rockwoolom, danas 90%

svog sina zaposlenog jer oni već u prvoj godini svog rada imat će negdje 0,5% hrvatskog izvoza. Istina je i to da ih je željela lokalna samouprava, ali su ih željeli i neki aktivisti koji su danas u raznim udrugama koje nastupaju protiv, a jedini koji je bio protiv i to je istina je bio Jakovčić. Ali sad, pustimo sad to. I time ću na neki način završiti. Ne može se apsolutno biti protiv gotovo bilo kojega industrijskog projekta koji se dešava u Republici Hrvatskoj. O tome isto te udruge bi ju trebali ili to civilno društvo voditi računa. Bez industrije Istra bi bila gladna. Jedino u Istri je industrija prva gospodarska grana. Drugi u Hrvatskoj će naprosto shvatiti što to znači biti bez industrije. Mi ćemo doživjeti silan udar u ovoj krizi, ali što reći za jednu Rijeku, 3. Maj, za Kraljevicu koja je kaput, Jadran, Crikvenicu, za Gorski Kotar, za Split, za Metković koji živi samo od mandarina, za Slavoniju itd. Evo, tu sam samo htio reći ovako nuzgredno jednu malu istinu oko Rockwoola. Dogodilo se što se dogodilo, investirali su 85 milijuna eura. Ne vidim tko će ih danas otjerati, zato to govorim, ali ga treba, taj Rockwool natjerati da poštuje sve ono što zakon od njih traži, što su ispoštovali u jednome Parizu gdje djeluju, u Muenchenu itd., I konačno, zar nema problema kada je riječ o industriji u mom Buzetu, u Kanfanaru, u Puli itd. Za kraj neću reći da mi je ovo izvješće, kada je riječ o tih 86 milijuna kuna, ali na trenutak imam dojam da to funkcionira i po sistemu ruka ruku mije. Ja tebi, ti meni, prema tome ono za što se zalažem potrebna nam je revizija čitavog niza projekata o o kojima se ovdje razgovara i dodijeljenih sredstava. Što se tiče kluba IDS-a, klub IDS-a također će prihvatiti ovo izvješće. Kud svi Turci, tu i mali Mujo, ali uvijek ima jasno onaj "ali". Ideja zaklade, kao što su svi prije mene rekli, nije loša. Nju treba apsolutno podržati jer to funkcionira kao recimo i funkcioniranje političkih stranaka, parlamentarnih iz proračuna. Samo to jamči autonomnost stranaka kao što i ovakva jedna zaklada može jamčiti autonomnost udrugama, ali zašto ne bi mi progovarali i o zakladi na jedan drugačiji, ali isto tako vjerujte, korektan način? Ne da ja ovdje sada želim remetiti jednu harmoniju koja se postiže među klubovima, već da se progovori možda i o onoj drugoj strani civilnog društva o čemu se u pravilu u javnosti ne govori. Mi imamo čitav niz udruga. Mnoge su nastale nakon Domovinskog rata. Maloprije je netko rekao, predstavnik kluba HNS-a, financiraju se udruge u trećim zemljama itd., Zeleni. Ja tvrdim da oni ostvaruju dva-tri puta veće prihode od političkih stranaka i tu poruku, između ostalih, treba poslati i hrvatskoj javnosti i njima. No, još jedanput ću reći, zaklada je dobra Ona je još uvijek na neki način, u nekoj fazi probnog rada da se tako izrazim, eksperimentiranja. Treba joj autonomija i u nastupu i u financijama, ali jasno da joj treba i jedan korektan nadzor, kako parlamentarni tako i revizijski. Hvala. U 10,36 je isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Neda Klarić. Izvolite. Hvala lijepa, poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga Sabora. Gospođo upraviteljice Zaklade sa suradnicom, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Pa evo treba reći da je zapravo, još jedanputa, da je zaklada osnovana 2003. godine, a njezina zapravo svrha je razvitak civilnog društva u Hrvatskoj. Programima se potiče važnost neprofitnog sektora, međuresorska suradnja, građanske inicijative, filantropija, volonterstvo i unapređenje ukupnog demokratskog sustava odnosno institucija društva. Vizija zaklade je zapravo ostvarivanje aktivnoga građanstva u razvitku modernoga društva koji teži uspostavljanju društvene pravednosti, jednakih mogućnosti za sve građane, snošljivosti, sudioničke demokracije, boljim uvjetima i u konačnici bolje kvalitete života. Višegodišnji rad u modelu jačanja sposobnosti udruga na lokalnoj i regionalnoj razini zaživio je u praksi, možemo reći u punom obimu kroz 2007. godinu. Nacionalna zaklada je u 2007. godini započela sa stručnom i kvalitetnom izobrazbom izobrazbom registriranih i neregistriranih lokalnih udruga. Regionalne mreže, a takvih je pet, s kojima je zaklada potpisala sporazume o suradnji pružati će usluge informiranja, izobrazbe i savjetovanja prema utvrđenim kriterijima, u konačnici besplatno za sve krajnje korisnike u lokalnoj zajednici i na taj način jača kapacitete, ukupne ukupne njihove kapacitete. Glavna postignuća zaklade u 2007. godini je decentralizacija financijskih potpora, makar je već rečeno ali držim da je potrebno još jedanputa to istaknuti. Zatim, uspostavljanja modela poticanja regionalnog razvitka, organizacija civilnog društva te potvrđivanja ISO certifikata za kvalitetu djelovanja pa je postala prva javna institucija u Hrvatskoj koja od 2006. upravlja sustavom dodjele financijskih sredstava i potpora, zapravo organizacijama civilnoga društva sa takvim certifikatima. Važno je i također već rečeno, ja ću još jedanput ponoviti, aktivan rad sa unije. Izdavaštvo koje je također važno za razvitak civilnoga društva, a građanske inicijative koje su provedene u prvoj polovici 2007. godine su posebno važne, jer uključuju građanke i građane koji su svojim dobrovoljnim radom, znanjima ili pak materijalnim davanjima na konkretan način željeli pomoći zajednicama ili zajednici u kojoj žive. je i uvrštavanje, odnosno uključivanje osoba i njihovo upoznavanje sa invaliditetom i u odnosu na postojeći zakonski okvir i zakonski sustav. Konkretno i u mome gradu, gradu Šibeniku, provode se slične aktivnosti, a jedan od primjera navest ću i uređenje starih bunara u povijesnoj jezgri grada. Važno je istaknuti kako zaklada vrlo kvalitetno provodi mjere nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvitak civilnog društva. Stoga ću podržati izvješće o radu ove zaklade za 2007. godinu. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Ingrid Anitčević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Evo kao što ste čuli predstavnika našeg kluba, klub će podržati izvješće o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Međutim, ovo je sigurno i prigoda da mi govorimo i o suštini i koliko naše udruge općenito koliko građanska participacija može se razmahati u današnjem društvu i u današnjim uvjetima. To je prije svega pitanje, kakvo je političko okruženje? A u tome je dominantno, kako je vladajući i što vladajući misle. Ne o udrugama, ne o udruženjima građana, nego prije svega o samo građaninu. O njegovom mjestu u društvu. Dali ga se shvaća kao podanika ili općenito kao građanina sa svim pravima koji ima pravo dosađivati vlasti, pitati je, kritizirati, a ne samo nešto reći svake četiri godine na izborima, kada treba izmamiti od njih, evo možda što im je još preostalo taj glas. To je pravo pitanje. Međutim, u ovim uvjetima novo civilno društvo sigurno raste nezaustavljivo i ništa ga neće moći uplašiti, ni zaustaviti. To je jednostavno zbog toga što smo se našli u takvoj situaciji. U jednoj situaciji uspostave, tiranije financijskog kapitala, uznapredovale monitarizacije ljudskih odnosa, progonstva vrijednosti. Novi mehanizmi javnog nadzora su potrebniji nego ikada, jer je kapitalizam divljačkiji nego ikada. I upravo civilni sektor jeste ono područje, jeste ona snaga koja će upravo sačuvati one ljudske vrijednosti koje se ne mogu i ne smiju monetarizirati i izvrgnuti tržištu. Jer naime, nevidljiva ruka tržišta svakog dana odlučuje, tko će napredovati, tko će propasti, tko će živjeti, tko će umrijeti. Grabežljivci očito trijumfiraju, pa eto država se pokazuje nemoćnom, odnosno ne želi sve to obuzdati. I u tome jeste uloga civilnog društva koja mora doživjeti spektakularan preporod. To je okvir gdje se stvaraju upravo u civilnom životu, u civilnom sektoru, stvaraju se i razvijaju novi društveni pokreti. To vlast mora znati. Ako vlast to ne zna, onda se posvadila sa stvarnošću. Tu se potvrđuju dosada neafirmirane uloge i strukture koje će izbiti kod nas tek na društvenu scenu, sa svojim zahtjevima, sa svojim glasom. Naime, Hrvatska izlazi iz tišine. To vlast mora shvatiti jednostavno. I ne vidjeti u tome ništa zazorno. Pa čak i onda kada se kritizira. Dakle, dok vlast voli, gotovo svaka vlast voli stvarati atomizirane pojedince. Tobože glorificirajući čovjekovu slobodu. Međutim, ti izolirani pojedinci, onda su ostavljeni da se sami suočavaju s velikim pa i ekonomskim, upravnim i pravnim poretkom i tu su nemoćni. I tu je uloga civilnog sektora. Danas je stvarni pojedinac u ovim uvjetima, gotovo svjetlosnim godinama udaljen od vrijednosti koje su proklamirane još u Francuskoj revoluciji. Ali ono što je zadaća civilnog društva, jeste upravo obnova snage pojedinca i njegove moći i snage da se udružuje. Međutim, ponavljam da je jako važno okruženje u kojima se odvija taj civilni sektor. Vlast se mora naučiti podnositi tu slobodu, ako je već ne podupirati. Međutim, ono što se zbiva u Hrvatskoj, nedavno, recentno, jučer, prekjučer, ovih zadnjih dana, a povremeno stalno. To je nešto što bi mi ovdje prekršili dužnost svojih govora i reagiranja kada bismo to prešutjeli. Radi se o obrani demokracije, radi se upravo o obrani elementarnih ljudskih prava. Ne mogu se na mladiće i djevojke slati policijske snage. To vlast ne može raditi, to vlast ne smije raditi. Prije svega radi vlastitog ugleda, a onda radi elementarne slobode i prava čovjeka i građanina. Ne mogu se drugi plašiti kako bi se time vlast hranila i hrabrila. Ono što smo imali prilike vidjeti i čuti i o čemu bruje evo gotovo svjetski mediji, nešto što izaziva ozbiljnu zabrinutost. Naime, Face grupa "Stegnite vi svoj remen, bando lopovska", koja je upravo pozvala građane na prosvjed 5. 12. na glavne trgove u Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru, Splitu izazvala je očito nemire u vladajućim krugovima što je rezultiralo uhićenjima mladih ljudi odnosno privođenjem. Tako je upravo jučer, prekjučer mlada Ivana Loko koja je lokalna koordinatorica tog prosvjednog skupa u Zadru, policija ju je privela dok je u ponedjeljak, dakle još prošlog tjedna na gradskom trgu lijepila plakate za ovaj prosvjed. Iako je taj prosvjed, ona je željela objasniti policajcima koji su je došli privesti da je skup uredno prijavljen i da nema za to razloga. Međutim, unatoč tome ona je morala otići s njima. Kasnije, naravno kad je stvar buknula u javnost onda je opravdanje bilo da ona nije privedena, da se nije radilo ni o obavijesnom razgovoru nego, citiram, "o ravnopravnom razgovoru o određenim aspektima prosvjeda bez ikakvih represivnih elemenata". Dakle, to danas ima naziv takva privođenja lišavanja slobode, imaju naziv ravnopravni razgovor o određenim aspektima prosvjeda. To su ozbiljne stvari o kojima ovdje ovom prigodom treba govoriti, treba reagirati i treba prosvjedovati jer je ta vlast koja je sigurna u sebe, koja je sigurna u ono što radi ne privodi mlade ljude. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo, kolegica je čitav niz netočnih navoda iznijela. Citirat ću nekoliko. Ne može vlast na mladiće i djevojke slati policijske snage. Vjerojatno je kolegica pratila vijesti u Tajlandu a ne u Hrvatskoj. Hrvatska policija ne šalje nikakve snage na nikakve mladiće, na nikakve djevojke. Provodi zakon u slučaju da se pojavi fašistički simbol. I druga netočna istina. Dama iz Zadra nije privedena, pročitajte na internetu i drugu istinu. Znate kolegice, svatko ima pravo na svoju istinu. I vi imate na svoju, ja ju poštujem. Ali vjerujte onda da i policija ima pravo na svoju istinu kad je rekla da je mlada dama sama ušla u policijsku postaju da bi ishodila dozvolu za skup koji planiraju održati. Znači, nemojte krivo informirati hrvatsku javnost, dosta je takvih krivih informacija. Poštujmo jedni drugima pravo na istinu. Vaša istina danas nije bila istina. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče. Pođimo od pitanja što je to civilno društvo. To je prostor između obitelji, Vlade i tržišta. I nisu samo registrirane udruge civilno društvo nego i neformalno okupljanje građana oko nekog pitanja predstavlja taj civilni sektor. Prisjetimo se 1996. godine i onog velikog okupljanja u Zagrebu na Trgu bana Jelačića, prosvjed protiv oduzimanja koncesije Radiju 101, sve organizirano u jednom danu, od negdje 9 prije podne pa do uvečer kada je došlo do velikog prosvjednog skupa. Nije bilo vremena da se osnuje udruga za obranu Radia 101, da se ona registrira i da počne s djelovanjem. Građani su se znači neformalno udružili oko nekog cilja. Tada je cilj bio da ostane Radio 101 i drugi jednako važan cilj da prestane ušutkavanje onih koji se usude javno govoriti protiv bilo kojeg poteza aktualne vlasti kao što je tadašnji potez bio pokušaj da se ukine koncesija 101-ici. Taj prosvjed je doživio uspjeh, bez obzira na to što je tadašnji predsjednik Republike već vidno bolestan tražio od ministra unutarnjih poslova da onemogući prosvjed. Prosvjed je ipak održan i on je polučio uspjeh, Radio 101 je ostao. I taj nam primjer zapravo pokazuje koliko je važno civilno društvo i onda kada ono nije formalno organizirano. Odnos prema civilnom društvu ne može se ocjenjivati samo kroz ovakvo izvješće nacionalne zaklade. Njega treba promatrati i kroz odnos vlasti prema i ovakvim neformalnim udruživanjima građana. Znači, koliko se stvara jedno poticajno okruženje za civilni sektor a koliko se prema njemu primjenjuje represija, ili ukoliko je ono nepoželjno za vlast. U vrijeme onih prvih deset godina vladavine HDZ-a odnos prema civilnom sektoru nije bio osobit. Pokojni predsjednik Tuđman nazivao ih je vragovima zelenim i žutima, neprijateljima Hrvatske i hrvatstva, prodanim dušama, janušima itd. Nažalost, moramo konstatirati da se i u ovih zadnjih pet godina od ponovnog dolaska dolaska HDZ-a na vlast taj odnos nije bitno promijenio. Primjer za to imamo eto upravo zadnjih dana. Tehnologija napreduje, ljudi se povezuju brže i jednostavnije nego što je to bilo 1996. godine, uloga interneta je ovdje danas nezamjenjiva. I sad pogledajmo što se događa. Kada se formira jedna neformalna grupa koja ne voli predsjednika Sanadera jer je takav cilj okupiti ljude, 5 tisuća ljudi koji ne vole predsjednika Sanadera slijedi represija. Ja ne vidim razlog za takvu represiju jer zapravo ne vidim razlog zbog čega bi voljeli premijera Sanadera. Žive sve lošije, najavljuje se zamrzavanje plaća, uvođenje novih poreza kao ovaj za cigarete, novih doprinosa za umirovljenike, cijene rastu svih proizvoda, inflacija je sve veća. Zašto bi oni voljeli premijera Sanadera? Imali li jedan razlog? Pa baš niti jedan. Pa kada to javno kažu, i logično je da to kažu jer govore u svom interesu e onda slijedi represija. Poziva ih se na obavijesne razgovore ili kako je to rekla kolegica Ingrid nova formulacija policijska na ravnopravne razgovore. Nekog se poziva u policijsku postaju da bi se s njim ravnopravno razgovaralo. Izlika je remećenje javnog reda i mira, uznemiravanje javnosti. Ali ja ne vidim da je javnost uznemirena, ja upravo suprotno. Vidim da veliki broj ljudi sa oduševljenjem pristupa toj grupi koja ne voli Sanadera. Nitko tu nije uznemiren, osim možda premijera Sanadera, zato što ga ne vole. Ali to je ipak njego problem. To ne može biti to što premijer Sanader je zbog toga uznemiren ne može biti uputa za ponašanje organa represije prema onima koji ga ne vole. I koji se to, zamislite još, usude javno i reći. Kakva je posljedica? Posljedica je ta da u građane ulazi strah. Oni se skidaju s tih blogova, skidaju se s tih portala, brišu svoje postove. Zašto? Oni su uznemireni djelovanjem države, djelovanjem državnog represivnog aparata, posve nepotrebno. Posve neshvatljivo. I mi, kao država, odnosno vi kao Vlada, pokazujete zapravo kakav je vaš odnos prema civilnom društvu. Nije odnos prema civilnom društvu ovo što ste ovdje napisali samo podjela novca, različitim odlukama, pa je, i to je, ali meni se čini daleko važnije od toga kakvo je okruženje, to okruženje. Da li je ono poticajno ili ne poticajno. Da li ono predstavlja poziv civilnom sektoru da se javi, da se uključi u raspravu ili predstavlja zastrašivanje toga civilnog sektora. Bojim se da smo trenutno svjedoci ovog drugog. I to neće blagotvorno djelovati na razvoj civilnoga društva. To sasvim sigurno predstavlja jedan veliki nazadak u odnosu na kratko četverogodišnje razdoblje od 2000. do 2004. godine. Kada su građani organizirano, javno iznosili svoja mišljenja, pa čak prijeteći istrgavanjem vlasti kada su skupljali kestenje, kada su organizirali se uz podršku politike na splitskoj rivi, kada su se tamo držali vatreni govori. Vlast nije tada reagirala. Nije reagirala. Dopustila je takve prosvjede, dopustila je laži, dopustila je objede, uvrede, protiv sebe same. Zašto? Pa zato što je imala bitno drugačiji odnos prema civilnom sektoru. Čak i onda kada on nije bio samo civilni sektor, kada je bio politički instrumentariziran i politički organiziran od strane jedne političke stranke. E, takav odnos prema civilnom društvu, ne takav, takav ne možemo niti sanjati kakav je bio u te 4 godine, ali malo bolji barem nego što je danas, imamo pravo očekivati u ime tih građana. Imamo pravo očekivati. I ovdje, s ovog mjesta iz ovog Sabora morale bi doći riječi ohrabrenja za sve te blogere, za sve te ljude koji se uključuju u Internet, u tu javnu raspravu oko toga treba li ili ne treba voljeti premijera Sanadera. Hvala.

A znamo, upravo građani znadu da je riječ o sasvim formalnoj udruzi i forumu mladih SDP-a koji to radi i čiji su vjerojatno prsti poplavili od silnih klikova tamo. Slična situacija kao što je bila civilna udruga ili kako neformalna udruga za praćenje izbora sa sjedištem na Iblerovom trgu i financijama SDP-a. Drugi ispravak gospodin zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Netočno je bilo 10-ak navoda, pa ću probati do crvenog signala. Prvo. Kaže: "HDZ-a vlast provodi represiju, da se to vidi iz vijesti.", ja čitam, Internet je sasvim suprotne vijesti, da se nije radilo o represiji, da se radilo o podvalama, da se radilo o režiji, da se radilo o jednoj političkoj grupaciji koja je to sve insinuirala. Pa ne znam kome da vjerujem, gospodinu Staziću ili ovim vijestima. Ja mislim da se ne bi ovakve neistine smjele nekritički iznositi. Ne vole Sanadera 5000 ljudi i zbog toga on provodi represiju. To nije točno. Premijer Sanader je jako zadovoljan kada ga ne voli 5 tisuća ljudi, jer znači da ga 4 milijuna 426 tisuća i 850 voli, prema tome najuspješniji političar jer ti nisu dali potpis na tih 5 tisuća, pa ne vidim zašto bi bio nervozan. Dapače, samo 5 tisuća ako te ne voli kao političara, to ti je izvrstan znak za predstojeće izbore. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega Staziću govorite o uznemirenju javnosti, pa sigurno da su građani uznemireni jer se ono "Pokrenimo Hrvatsku", pretvorilo u zamrznimo Hrvatsku, a hrvatski san polako se pretvara u hrvatsku moru. I kada to netko hoće kazati, sada se imputira da je to mladež SDP-a, e onda se vlast uznemirava, jer se govori o tome. A sjetimo se još ministra Kirina, ministra policije Unutarnjih poslova koji je rekao i njegovih riječi, jer je ono onako dobroćudno rekao što je valjda čuo kod kuće, odnosno mislim kod političke kuće, "pazite što ćemo im onda raditi", to je on javno rekao. Dakle, kada je, tu se malo ljudi, mladež šalila, …/Govornik se ne razumije./… To su bile njegove riječi, "pazite što ćemo im onda raditi.". I to je sada ovo zastrašivanje, to se pripisuje mladeži SDP-a, pa nije samo mladež SDP-a osviještena, općenito mladi su vrlo, vrlo osviješteni, s time morate računati.

koliko sam vidio na tom facebooku za ovo okupljanje se već do sada prijavilo nekih 60 tisuća građana, SDP bi bio presretan kada bi imao mladež koja broji 60 tisuća članova. Nemamo, nije to dakako mladež SDP-a, to su građani. To su oni i to ne svi, dakako, to su samo oni koji su na facebooku, koji imaju pristup Internetu, koji se ne boje iskazati svoje mišljenje. Onih koji se boje, oni koji se to ne usude reći, koji se boje da ne budu pozvani na obavijesne razgovore, ravnopravne razgovore sa policijom, u policijskoj stanici, tih je daleko više. govorimo ustvari o važnim temama i čini mi se da upravo u ovom sada, ovim odgovorima na replike i tako dalje i postavljanje pitanja ispravka netočnih navoda se vidjelo ono što je ovdje ustvari zastrašujuće a to je da se ipak radi o političkoj pozadini. Ovdje se gleda Da, da. Ovdje se obračunava sa ljudima zbog političke pripadnosti. Vi ne govorite o problemu nego govorite tko je, tko pripada kojoj stranci? Osim što je to nepristojno to je u sukobu sa nekim našim zakonima. Pa šta ima veze kojih je političkih uvjerenja, koje vjere, debljine, težine, spola, broja, roda taj koji nešto piše? Bitno je da li piše istinu ili ne i o čemu se tu radi. Hoćemo ovdje prebrajati tko je iz koje stranke na Internetu? Ako je to tako onda je to zaista opasnije nego što sam ja mislio. A što se tiče uznemiravanja javnosti pa ja sam, protiv mene je dignuta kaznena prijava Državnom odvjetništvu zbog uznemiravanja javnosti jer sam pitao gdje su nestale pare u splitskom škveru? Istinu za volju Državno odvjetništvo je to odbacilo. Ali koja je poruka? Poruka je: Plašite se pitati! Morate se plašiti. Jer tko pita dostić će vas duga ruka nečija. Inače ja sam mislio sad gledajući predsjedavajućeg, ja sam se inače bio javio za repliku a izgleda da ste me pročitali za diskusiju jel'? Jel' ovo diskusija ili replika? Ovo je bila replika. Ja sam se javio za repliku samo da znate … … /Upadica: Rasprava je ovo./ … Tako je, evo tu je tajnik. Ovo je bila replika pa me možete prozvati za diskusiju.

zato da vas kulturno pozdravim poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane predstavnice Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, kolegice i kolege. Ja osobno prihvaćam ovo, ovaj izvještaj i mislim da ga se treba prihvatiti jer je dobar. Zaista smo načeli jednu bitnu temu a ta tema se tiče prostora demokratskih sloboda u Hrvatskoj što je sigurno jedan od najosjetljivijih terena, a evo izgleda iz onoga što se dešava i najskliskijih područja u Hrvatskoj. Ja bih ovdje par riječi samo rekao i ako mogu sebi priuštiti da tako kažem, ne znam da se nazovem pripadnikom kolokvijalno internetske zajednice ili blogerske zajednice jer sam i sam bloger kao mnogi ovdje među zastupnicima i volio bih da ih ima šta više, da šta više budu prisutni. Uvjeren sam da je Internet, da su internetski portali proširili zaista prostor demokracije svugdje u svijetu pa tako i u Hrvatskoj da ga šire. Informacije su postale dostupnije, komunikacija je dobila na kvaliteti ali isto tako i sučeljavanje vrlo različitih mišljenja. mislim da ovo što se dešava a ipak govorimo o civilnom društvu što se dešava ovih dana u Hrvatskoj nije dobro za Hrvatsku. Nije dobro. Možemo mi ovdje govoriti zbog toga što pripadamo različitim političkim opcijama. Na ovaj i onaj način pokušavati opravdati ovo ili ono ali dragi moji prijatelji kolege ovo ima aromu, ukus, miris ataka, napada na internetsku zajednicu. Toga je bilo već kod nas u različitim emisijama. Pada mi napamet jedna emisija popularna koja je bila na Hrvatskoj televiziji gdje se sučeljavaju neki kandidati. Jedan je bazirao svoje istupe ga najbolje trebalo, najbolje bi bilo da ga se zabrani i ukine jer tu se svašta piše. Vidite upravo zbog toga smatram da ovdje onda postavljamo neka temeljna pitanja. Od koga se to štiti država na ovaj način? Tko su čuvari države? Tko su čuvari interesa države? Tko su čuvari demokracije? Ili zbog čega demokracija postoji? Ako se pozovemo na ono demos … /Govornik se ne razumije/ … pa vladavina naroda i tako dalje onda bi ispalo da je to zbog naroda, zbog ljudi, zbog građana u našem slučaju. A ne zbog nekih koji bi trebali paziti na te građane da ne zastrane. Ne govorim ja ovdje da bude jasno zadnji sam i vjerujem svi mi isto tu približno mislimo koji bi propagirao bilo kakve ne daj Bože profašističke ili desničarske ideje. Ja sam uvjereni ljevičar i zadnji sam koji bi pristao na to ali nemojmo se ni skrivati onda iza tobožnje obrane pod, takvih pojava suspendirajući određen vid sloboda i dosega slobodnog komuniciranja na Internetu koji postoji u svijetu. sam vam jutros slušao našeg premijera u onoj jutarnjoj emisiji u 8 sati na prvom programu Radio Zagreba gdje je on izjavio u obranu isto tako borbe protiv bilo kakve vrste promidžbe, ne znam ja, totalitarnih, fašističkih i tako dalje sustava, simbola da se ne može sa simbolima fašizma, da tu ne može biti riječi o ničemu drugom osim goloj propagandi. Dakle ne može postojati ni sarkazam, ne može postojati satira, ne može postojati ništa od toga. Ja bih ga uputio na to da pogleda film Charlia Chaplina «Veliki diktator». Izvanredan film. Po meni, meni osobno najdraži režiser, najveći a evo na iznenađenje možda mnogih i najdublji. To je najveća kritika fašizma koja se ikad pojavila u sedmoj umjetnosti po meni. A snimano je za vrijeme, samo to da podsjetim upravo jačanja fašizma. Treba to smjestiti kad se pojavilo. Pa zamislite vi da nekome padne na pamet da optuži Charlyja Chaplina da je on propagirao fašizam jer se tamo šeta Mussolini, Hitler i tako dalje. Mislim dakle, moguća je gospodinu premijeru, evo ako nema ga tu, ali moguća je satira i na te teme i sa tim simbolima. A ja tvrdim da ovo što se dešava oko Facebook-a je kontraproduktivno za Hrvatsku, za njezin imidž u svijetu i na neki način za jačanje straha u Hrvatskoj da dolazi do hitlertrofije onih koji bi htjeli suspendirati upravo ono što je bit civilnog društva, a to je sloboda pojedinca da se organizira i onda kada se smatra ugroženim od strane države represivnog aparata, jer ako se država pojavljuje kao nekakvo novovjekovno ili ne znam ja kakvo božanstvo koje nije onostrano, nego je vrlo ovostrano, … /Govornik se ne razumije./ … ne možete ga uhvatiti ni za glavu, ni za rep. To su institucije koje vas prate, koje vas kažnjavaju, koje vas ne kažnjavaju, koje vas zastrašuju, dosta da vas privede, vi govorite o mladim ljudima koji se umoljavaju da dođu, vamo, tamo, pa znate li vi što znači nekoga od 17, 18, 20 godina samo razgovarati sa njim sa pozicije pripadnika službi represije. Ja mislim da je to loše, da je to kontraproduktivno, čak ako hoćete i za političku vlast trenutnu u Hrvatskoj i da sve postaje više trenutnija što poseže za tim metodama. Tako da se čak čudim koji su to geni smislili da se tako reagira na ovu situaciju. Ja bih se čak mora, i to da kažem kao pripadnik opozicije veseliti. Vidi kakve rade stvari. Pa to ide nama u prilog, ali ne veselim se jer duboko se postavljaju u pitanje neke temeljne vrijednosti ovoga društva, svih nas. Hoće li netko sutra moje dijete pitati kao što gospodin Markovinović pita tko je to napisao u školi kad bude odgovarao matematiku, a u kojoj ti je tata stranci? Ta su pitanja opasna. Opasna su, uvjeravam vas ma koliko vam se činila produktivna za vrlo kratkoročne, rekao bih ne znam ja mislim samoubilačke ciljeve onih koji misle da će im to osigurati bilo što osim što bržeg odlaska sa pozicija vlasti i mislim i pozivam se sada na sve pripadnike internetske, blogerske i ne znam koje zajednice, bez obzira na njihova politička uvjerenja (HDZ)** Mislim da smo malo previše se udaljili od teme, da smo ju malo previše proširili. Ja sam kriv za to. Pa dajmo sada bar i kroz ove replike ili netočne navode da se što više približimo raspravi o Izvještaju o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2007. godinu.

mladiće tamo. Pa jasno, na temelju jednog primjera iz Dubrovnika. Koliko ja znam taj jadni mladić prema tisku, je li, on je izvršio još neki napad na policiju, bavi se pornografijom, dakle jadni mladić, prema tisku govorim, jer se i vi cijelo vrijeme hvatate za novine, pročitali smo to, to i to je stvarno jadni uplašeni mladić. Čestitam, da stvarno. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Replika, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Vidite kolega Jurjeviću, kada je tog mladića kojeg sada kolega želi ocrniti tako iz nekih novinskih članaka, ne zna se kakvih i čijih, pozvan na obavijesni razgovor zbog toga što je netko na njegovom nekakvom napisu postavio tu karikaturu premijera Sanadera. Ja sam mislio da je policija napravila nenamjernu pogrešku. Takve se greške događaju i događati će se i ne treba od njih praviti bauk nekakav. Ali kad je premijer Sanader našao opravdanje za djelovanje, takvo postupanje policije, e onda sam se zabrinuo. Onda sam uvjeren da se tu ne radi ni o kakvoj policijskoj greški i krivom tumačenju zakona. Pa jasno je da ste potpuno u pravu da nekakvo pojavljivanje nacističkih simbola treba gledati u kontekstu, li to u kontekstu satire. Jer što će onda policija napraviti? Netko će objaviti povijesnu studiju, povijesni rad o razdoblju nacizma, tamo će objaviti kukasti križ da vidi kako je on izgledao, a policija će ga ići uhapsiti, jer eto, javnosti čini dostupnim fašističke simbole. Pa naravno da se radi o glupoj interpretaciji zakona. Ali, to može biti greška policije i očekivao sam od premijera Sanadera da kaže oprostite, policija je napravila pogrešku. Nastojati ćemo da ubuduće zakon primjenjuju u duhu zakona, ne samo po slovu i sve bi bilo u redu. Ali kad premijer Sanader tvrdi da je to u redu i da će se i dalje tako postupati, e onda stvar prestaje biti … /Govornik se ne razumije./ … , onda stvar postaje puno, puno ozbiljnija. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Pa upravo zato i mislim da je važno da ozbiljno i bez, ako je moguće bez velike strasti, ali sa dubokom ozbiljnošću govorim o ovoj temi i gospodine predsjedavajući, ja mislim da se jako uklapa u to, bez obzira što se radi o izvješću za 2007. godinu, ali se radi i o temi civilnog društva. Ovdje je sudbina tog pojedinca koji se na ovaj način, uopće ne mogu ovo shvatiti da se tu, da jedan zastupnik proglašava jednog mladića Al Capone-om ne znam čime. Ona je čak, koliko se tome čovjeku može slomiti o kosti nije najbitnija, bitan je problem. Bitno je ovo o čemu je sada rekao kolega Stazić, o čemu mnogi govore u Hrvatskoj. Bitno je kakva se atmosfera stvara, a znate, nasilja ima različitih. Netko kaže, da na taj način sprječava nasilje. Može biti nasilje od strane države, nemojmo to zaboraviti, to je najgore nasilje koje postoji jer je najorganiziranije, najjače i iza sebe ima snagu i jedina ima pravo. To što će se kasnije u povijesti dokazati da su bili u krivu i pravu, pa ljudi moji, po raznim zakonima su najveće gnusobe napravljene u povijesti ljudskog roda, kojih se danas stidimo kao dio ljudske civilizacije. Dakle svašta se može napraviti u ime tobožnjih interesa države. Zbog toga treba braniti civilno društvo pa i od drave i prije svega od nje ukoliko se ponaša agresivno prema pojedincu jer ona nema pravo na to.

Facebook ne radi, da se radi tu ustvari o jednoj satiri, a da se ne radi ni o kakvoj brizi države tobože eto zbog isticanja nekih nacističkih obilježja, jer 2003. godine u noveli smo upravo mi predlagali kazneno djelo veličanja fašističkih i drugih totalitarnih sustava, HDZ je to onda kao oporba odbio, pa smo 2004. kao opozicija to isto predlagali pa je to HDZ također onda odbio. Ali vidite, u Zadru nošenje ustaške uniforme smatra se jednim uobičajenim odijelom, gotovo dnevnim. Ono se još uvijek upotrebljava u ovako malo svečanije prigode i nitko ih nikad ne uznemirava. Ova vlast plaća 27 tisuća domobranskih mirovina i pripadnika ustaških postrojbi, 27 tisuća i u tome ne vidi ništa zazorno niti nešto što bi bilo vrijedna uopće spomena. A kada govorite o ovome kako je vlast i najgora, opasnost je državno nasilje. Međutim ono što je za vlast i bi trebalo biti jasno, da tom svojom lažnom sigurnošću vlast nastoji uplašiti, uplašiti druge i ohrabriti sebe. Ali se ljudi, u tome je problem sada nastao za vlasat, što se ne daju više zastrašiti, ne žele više biti u talačkoj krizi. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Pošto je dosta kazano na ovu temu, ne bih puno duljio jedino bi apelirao na sve nas i mislim da ćemo svi smoći i pameti i snage da se donesu zakoni, precizni. Koji će biti precizni i u okviru ove vrlo osjetljive problematike tako da neće to biti tako rastezljivo kao žvakača guma pa da se može primijeniti i ovako, i onako, i livi i desno i po sredini, i našima, i njihovima ili ne znam kome. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I gospodin zastupnik Željko Jovanović, replika. Kolega Jurjeviću nekoliko puta ste isticali koliko je kontraproduktivno sve ovo što se događalo sa Facebookom gdje se zapravo pokušalo kao što se nekad vikalo zaustavite Reuters, zaustaviti Facebook. Ja se nadam da će možda iz svega toga izaći bar nešto produktivano, a to da će na jednako revnosno državni organi na razgovor na ravnopravnoj osnovi pozvati brojne tvorce grupa koje veličaju ustavštvo kao i sve one na stadionima viču "Srbe na vrbe" i "Ubi, ubi Srbina". Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Sada govorite o jednakopravnosti građana pred zakonom. Normalna stvar da je to temelj svega i normalna stvar da vlast što se toga tiče ili zakoni, moraju Tema je i da nije tema, jer smo zaglibili dragi moji, draga na čelu sa ovom vlasti koja nas je dovela do ovoga da moramo pričati ovdje. Znate šta, bilo bi neoprostivo da o ovome ne govorimo danas u Saboru. Neoprostivo. Ja sam jedan od onih koji bi tražio onda na druge načine da govorimo, ali da govorimo. Još najbolje da nam zabranite govoriti ovdje u Saboru ili nije tema, ma gle tema je da pada kiša danas. Ovo je tema. Ovo je tema o kojoj trebamo razgovarati. Zaboravite Zaboravite sve političke … ako ovu temu ne riješimo, nećemo ništa riješiti. Postoji neki red, neka pravila kolega Jurjević. Ja nemam ništa protiv da se otvori i da se raspravlja i o ovoj temi, ali to treba staviti na jedan proceduralni način, ne možete jedanputa početi otvarati raspravu početi otvarati raspravu o bilo čemu. To ne ide tako. Jer za pripremu za takvu raspravu treba jedno dokumentirano valjani podložak, predložak, pa se onda može, da mogu svi ravnopravno raspravljati u toj raspravi, ne da se pretvori u politička prepucavanja. Odgovarati sada, sada se javljaju teze i tvrdnje da vlast podupire policijska privođenja, uhićenja i sl. To nije točno. Ja to znam da to nije točno niti da premijer Sanader niti ohrabruje niti poduzima i da je izrijekom protiv. Ja imam informaciju da je danas i dao izjavu malo prije, da je ta izjava već i objavljena, da se najoštrije premijer Sanader protivi bilo kakvom policijskom uhićenju, privođenju bilo kojih aktivista u svim ovim slučajevima i da se traži odgovornost, da se ispita odgovornost policije za ovo postupanje. nemojmo onda imputirati unaprijed i prejudicirati i stavljati na vagu odgovornost premijera kao da on potiče ili da je on naredio ili naložio da policija privodi na obavijesne razgovore

potpuno autonomna reakcija premijera Sanadera. I 5-minutna rasprava, klub SDP-a, gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, evo ja ću na kraju rezimirati. Podržavamo Izvješće Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i mislimo da je to svjetionik kako neke stvari u ovoj državi trebaju funkcionirati i kako treba raditi. No, međutim, isto tako je činjenica da je civilno društvo u proteklom razdoblju novije hrvatske povijesti odigralo značajnu ulogu u razvoju demokracije, u razvoju gospodarstva, u razvoju civilnog sektora i u razvoju svega onoga što Hrvatsku danas čini boljom nego što ona je. No, međutim, izražavamo isto tako i zabrinutost što i država dovoljno ne koristi ovaj instrument civilnog društva i to je nešto na čemu će se morati poraditi u budućnosti ukoliko želimo biti konkurentniji i bolji i stremiti u europske integracije kao ravnopravan, a ne kao bočni element. No, međutim, ja moram isto tako reći da je i Facebook, My space i svi oblici internetske komunikacije također civilno društvo. Riječ je o izražavanju građanskih sloboda u vremenu kada ljudi, kada djeca, kada građanstvo polako pa neću reć' da gubi povjerenje, ali opada povjerenje i to sve relevantne statistike pokazuju u standardne medije zbog njihove marketinške orijentiranosti, zbog njihove orijentiranosti senzacijama, a ne pravim informacijama. I ovo je jedan način kako ti građani razvijaju civilno društvo, kako prenose i dobre i loše informacije međusobno komunicirajući i to je način u kojem su oni svoj vlastiti medij. I Facebook i MySpace i Youtube, sve je to civilno društvo i to treba reći, nije ta tema nebitna. Spomenulo se i spočitnulo se ovdje da je Forum mladih 60 tisuća potpisa skupio. Pa ja bih volio da Forum mladih ima, kao predsjednik to pričam, 60 tisuća članova. Nema, mi imamo 6 tisuća članova koji su po mom sudu kvalitetni i dobro organizirani. Ali ja bih isto tako volio da mladež HDZ-a koja ima 40 tisuća članova je uspjela 40 tisuća potpisa skupiti podrške premijeru. Nažalost, ti potpisi za podrške u paralelnoj grupi koja je pokrenuta je bilo tek nešto više od tisuću. I to isto treba imati na umu, to je isto statistika koja se ne može intonirati. Nažalost, mi smo to sad i konstatirali na press konferenciji, jučerašnji slučaj privođenja aktivista koji je lijepio plakate, ne doprinosi razvoju civilnog društva i toga svi u ovoj dvorani moraju biti svjesni. Jer, ako Reuters danas objavljuje policija privodi one koji se protive Vladi, onda to nije dobra informacija prema stranim medijima, onda to nije dobra poruka koja se šalje Europi, koja se šalje svijetu, a pogotovo znajući i imajući na umu da je isti taj svijet, ista ta Europa izvještavala o narušenoj sigurnosti u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je poljuljano povjerenje u sigurnost i upravo u vraćanju tog povjerenja ne može služiti privođenje ljudi koji se bave svojevrsnom zanimacijom na Internetu. I to treba biti poruka Vlade. I u ovoj zemlji policije se moraju boraju kriminalci, ubojice, nasilnici, a ne djeca koja izražavaju slobodu govora pa i na Internetu. Jer, ja stvarno ne vidim razloge i ne znam tko se osjetio prozvan u riječi "bando lopovska". Tko se osjetio prozvan? Da li, ako ja sad to ponovim, riskiram da možda budem priveden zbog toga? I to je ono što nije dobro. To je ono što nije dobro. Niti selektivan pristup kod veličanja nacizmu. Pa naravno da se treba obračunati sa nacizmom i fašizmom. I naravno da svi iole razumni u ovoj zemlji to podržavaju, ali ne na način selektivan nego sustavan i cjeloviti. Ne način da se zbog političke satira, ja bih se tako izrazio, procesuira jedan konkretni slučaj. Prvi hrvatski predsjednik, doktor Franjo Tuđman, ma što tko god govorio o njemu, kakve god karikature su '90.-tih godina bile objavljene nikad nitko nije priveden zbog tih karikatura. I to je ono što ja sad želim reći i to je ono što nas treba zabrinuti, jer ono što na kraju želim reći je svima onima koji koriste slobodu izražavanja na Internetu, nemojte se zastrašiti, Internet je vaš medij i osobna sloboda je Ustavom zagarantirana. I osobnu slobodu nitko građanima ove zemlje ne može niti smije uzeti. A ja apeliram na sve institucije države da rade svoj posao, zašto? Zato da bi nam i međunarodni ugled, već poljuljani međunarodni ugled upravo zbog zadnjih događaja, ne bi bio narušen i ovim događajima koji se događaju, a vezeni su uz Internet. Hvala lijepo. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Potpuno je netočno što je kolega naveo suvremeni zastupnik… … /Upadica se ne čuje./ … Da je kolega suvremeni zastupnik i da prati Internet vidio bi da je upravo prije minute na javno.hr objavljena izjava predsjednika Sanadera, čitam ju direktno: "U ovoj državi nitko se neće hapsiti zbog riječi, u ovoj državi nitko neće biti uhapšen zbog toga jer misli drugačije. Naređujem ministru policije da podnese izvješće što se dogodilo." To je istina, kolega. A imate i vi svoje internete… … Smijem nastaviti, kolege iz SDP-a? Hvala lijepo. Vi imate svoju istinu, zove se Facebook. Imamo mi svoju istinu evo ovaj put se zove javno.hr, zove se čak i indeks, svi oni prenose ovu vijest. Pa prema tome, molim vas, istinito informirajte hrvatsku javnost. Isto tako, da je netko priveden zbog fašizma, pa naravno da jest, jer da nije prozvali bi nas zašto nije priveden. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Drugi ispravak. Gospodin zastupnik Jerko Rošin. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Javljam se zbog ispravka jednoga navoda, bez obzira kako se to može shvatiti. Govorenje u Hrvatskom saboru je također slanje poruka, dakle nešto što se događa u društvu netko može prepoznati, ali ono što sami govorimo u Hrvatskom saboru isto slanje poruka prema vani i mislim da se iz nekih govorenja ovdje i vani mogu izvlačiti krive poruke. ono što želim kazati je u sljedećem. Svakako je Interne jedan odraz civilnog društva, šansa da se svaki građanin pojavi i kaže ono što misli. Međutim, kad se pojavljuje netko tko je politički aktivist onda to više nije civilno govorenje nego politički angažman. … sa kolegom pogotovo Marinom Jurjevićem koji kaže nemojmo brojiti, ali ako netko politički angažiran koristi javni prostor onda mi se čini da to već nije toliko pitanje civilnog društva nego političkog angažmana. Završni osvrt, upraviteljica zaklade, gospođa Cvjetana Plavša-Matić. Izvolite. Uvažene gospođe i gospodo zastupnici. Htjela bih se ustvari zahvaliti na izlaganjima koje smo čuli u ovih gotovo dva sata i na podršci koja su ta izlaganja dala vezana uz naši godišnji izvještaj, ali čini mi se da je rasprava pokazala koliko je napravljeno, koliko još treba napraviti u stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj koje se u svakom kao i u svakoj drugoj zemlji, temelji na građanskom aktivizmu i na sudioničkom demokraciji. Tako da mislim da je rasprava bila u duhu svega onoga što još se treba napraviti, a dobar dio toga sigurno je već i napravljen u ovih zadnjih 15-tak godina. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu.